Dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na ovu važnu temu, izneću praktičan, životni primer. Naime, kad je koleginica Vjerica Radeta rekla da je prosto sramota da iznese imena nekih porodica u kojima ne radi ni jedan član,

samo 16 godina. Zaista, to je tako, to je prosek, to je onih 510 evra koje mi uopšte ne omalovažavamo, nego samo govorimo kakva je situacija. Ni jedno ne radi. Njegova supruga se nedavno zaposlila u jednoj privatnoj firmi sa 60 godina života, ali da se vratimo, gospodine ministre, na ovu temu koja je takođe veoma bitna.Gledao sam organizacionu strukturu vašeg ministarstva i vi imate, rekao bih, solidnu strukturu. Potpuno sam siguran, uključujući i vas, da tamo ima ljudi koji odlično rade svoj posao. Mi nećemo da vas hvalimo po tom pitanju. Imaju ovde naše kolege sa moje leve strane koji to umeju bolje, rekao bih i da preteruju ponekad, ali to nije važno. Naš cilj nije ni da kritikujemo ono što je dobro, nego samo da ukažemo na ono što zajedno sa građanima Srbije primećujemo i da bi moglo i moralo biti ispravljeno.Ovo što ste predvideli u ovom Zakonu o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije jeste da stečena znanja, odnosno diplome koje su se stekle na nekim univerzitetima u inostranstvu, i u članu 38. postojećeg zakona, a član 10. govori o izmenama i dopunama tog zakona, vi ste predvideli redovnu proceduru za, da kažem uslovno, verifikaciju tih diploma i u stavu 8. tog zakona vi ste predvideli jedan izuzetak. Ako se diploma donosi sa jednog od 500 univerziteta u svetu koji su priznati od neke prestižne organizacije ne treba je na poseban način proveravati nego je tako prihvatiti.Mi

prati i korumpiranost, pa smo nekako sigurni da je nema u toj meri kao što je ima kod nas i da tamo nema kupovine diploma. Možda neki profesor pogleda kroz prste. To su izuzeci i to nije sad toliko bitno. Znači, mi smo predložili da se to pojednostavi.Gde je tu još veliki problem u onoj organizacionoj strukturi vašeg ministarstva? Sami ste govorili – Viša poljoprivredna škola se nalazi samo u Šapcu. Nisam primetio da imate sektor koji bi morao da napravi tešnju saradnju sa jedinicama lokalne samouprave.Vi pokušate da izađete u susret. Ono ste malopre rekli Srbija je na osmom mestu kada je u pitanju ta neka ravnopravnost. Mogu da kažem da ste vi vrlo brzo, odnosno Ministarstvo prosvete vrlo brzo intervenisalo u sredini iz koje ja dolazim, dakle u Ljuboviji kada se desio požar u jednoj školi, o tome smo i ovde pričali, vi ste u istom danu pozvali neke svoje saradnike i krenulo se tu napred. Vidite da nemamo problem da kažemo ono što je dobro.Ali vi samo intervenišete tamo kada već dođete u neku situaciju da znate da je neki problem. Hajmo saradnja ministarstva i jedinica lokalne samouprave, pa unapredimo to. Lepo ste vi malopre rekli, mislim da je kolega Milija Miletić, on je bio predsednik svoje opštine, on je možda i činio neke poteze da se tu nešto uradi. Vi sada morate imati sektor za saradnju sa jedinicama lokalne samouprave da bi neke stvari predupredili. Vaši dobri rezultati retko kada se vide odmah, a posledice katastrofalne. One se vide i odmah i na kraju i prate nas godinama.Ono što je izbačeno, onaj prefiks vaspitanja iz škola. Mi to sada plaćamo. Čini mi se kolega Marko Atlagić kada je govorio o tome - možda ovo nije baš najpopularnije kazati sa ovog mesta, moramo malo i roditelje vaspitavati da bi celom društvu bilo bolje i da ne bi bio onaj prosek stalno. Naša želja je da 510 evra želja, niko to ne obećava, bude minimalac, a ne da bude prosečna plata od koje neko ima samo 18, 19 ili 20.000. Hvala vam.

ali da vas podsetim mi smo limitirani još uvek zabranom zapošljavanja. Znači, jesu odblokirane same škole, ali nisu ministarstva. Po maksimalnom broju meni nedostaje 90 ljudi. Tako da pod otežanim okolnostima se sprovode razne novine i procesi.Imamo u vidu, ako dođe do odblokiranja ovog procesa, da se formiraju sektori za predškolsko jer predškolsko postaje jako važan deo obrazovnog sistema i on je umrežen sa osnovnim. Znači, to opet mali krug ljudi radi. Nije mu posvećena ona pažnja koju mi očekujemo da će biti.Ceo dan pričamo ovde su i zakoni na redu o nečemu što su neke države prepoznale kako potpunu celinu. Mi pokušavamo da to radom unutar sektora sadašnjih prevaziđemo stvarajući nekakve grupe koje ih raznih sektora čine, što kaže, timove neke posebne i stalno mobilno preklapamo te timove.Mi smo stvorili Sektor za dualno, Sektor za digitalne potrebe. Nama treba za celoživotno učenje ili doživotno učenje, jer ono prožima i srednje dvogodišnje i trogodišnje, četvorogodišnje i strukovno.Znači, u nekim zemljama postoji čitav sektor koji spaja tu neku vertikalu a po jednom osnovu rada, a to je stručno osposobljavanje. To je nešto što je kod nas zamišljeno kako dete raste ono idu i sektori. To je zatečeno stanje. Znači, niz organizacionih novina bi trebalo i svakako da Ministarstvo ne samo za lokalnu samoupravu nego i državnu upravu treba da na neki način imaju tu tešnju saradnju.Mi imamo, što vi kažete, ad hok. Ali imamo i u nekim slučajevima kada radimo recimo velike novine Zakona o platama itd. Ja to nadoknađujem tako što lično obilazim mnoge škole i sredine po Srbiji i moji timovi. Znači, mi smo apsolutno mobilni i stalno smo negde na terenu ne samo kada je neka nevolja da vidimo ili da se nešto otvori, nego odlazimo redovno. Obilaženje raznih mesta po Srbiji, znaju poslanici sigurno da nema skoro opštine gde nismo bili i vrlo često je svrha da vidimo u kakvom su stanju i ljudski resursi i objekti i perspektiva. Tako da je to meni recimo mnogo pomoglo kada donosimo odluke gde će se ulagati sredstva.

da svakako ta neka potreba da se to terenski prati i vidi, ne možemo mi… Imamo Sektor za investicije mali. To je samo jedan osnov. Znači, nama se prepliću mnoge aktivnosti po mnogim sektorima i tu funkciju nekako nadomešćuju državni sekretari i ministar. Imamo jedno telo koje čini opet grupa ljudi po zadatom poslu koja se transformiše od vremena do vremena. To su otežavajuće okolnosti jer isti ljudi moraju da rade nekoliko poslova. Mnogo bi efikasnije, ovo što vi kažete, bilo da u okviru tog maksimalnog broja koji je dat i zacrtan imate priliku da te ljude rasporedite i za ovo što ste vi govorili i za ovo što sam ja rekao, ali se nadam da će valjda biti ubuduće. Pravo na repliku narodni poslanik Sreto Perić.Izvolite. **Sreto Perić** Gospodine ministre, imate jedan nimalo lak zadat, a to je da razbijete taj nit o Zakonu o zabrani zapošljavanja. Ako to ne uradimo u najskorijem vremenu cena koju ćemo platiti zbog toga, nije to stiglo sa vama, to je došlo mnogo ranije, ostaviće dalekosežne posledice po Srbiju. Što sada Vlada Republike Srbije pokušava nekim merama populacione politike da napravi jednu drugačiju sliku u Srbiji kada je u pitanju rađanje i priraštaj stanovništva daje to slabe rezultate. Daje slabe rezultate u ovom momentu zato što je to godinama ranije urušavano.Zato ćete vi morati ovaj problem da rešite i vaše ministarstvo je jedno od prvih koje bi moralo da uzme i u rešavanje tog problema,

tim pre obaveza ministarstva kao državnog organa jeste da to digne na nivo principa, da digne na nivo stalnosti, a ne da to bude povremeno od slučaja do slučaja.Mnoge stvari vi sada i radite tako. Mi, srpski radikali, ne mislimo da ste vi čovek bez iskustva u ovoj oblasti. Prvo, ako je neko radio privatno ne bi uspeo da opstane tolike godine da nije znao posao. Tačka. Ali vi vrlo često da bi izašli u susret tom putu ka EU ad hok rešavate neke probleme. Neko vreme vama uzme i taj zakon čije izmene i dopune imaju jedan ili dva člana i vama i vašim saradnicima. Ostavite to po strani.Ovo je dobro što ćemo mi da unificiramo neka zanimanja i neke delatnosti. Znanje, kapital, ekonomija ne priznaju granice. To ne može u betonske okvire da se smesti. To nadilazi državne granice. Mi moramo tome izaći u susret. To su stvari koje treba rešavati ne izmenom nekoliko članova, nego sistemski rešavati za sva vremena. Ovo – za sva vremena treba shvatiti relativno, ali na takav način vi treba da se ponašate, gospodine ministre.

i odmah da vam kažem suštinsku razliku između sadržaja amandmana i Predloga zakona ja ne vidim. Možda je po sredi to što je, čujem, reč o amandmanu sa ispravkom pa ne gledam u najažurniju verziju predloga. U svakom slučaju ne vidim u predlogu ništa sporno.Javio sam se pre svega zato što je zanimljiva rasprava u toku, a i sadržaj ovog člana zakona koga se amandman neposredno tiče je, rekao bih, posebno interesantan. Tiče se konkretno različitih lista međunarodni lista na kojima se rangiraju uspesi, odnosno uspešnost u različitim segmentima, odnosno različitim aspektima. Jedna od tih lista koje se ovde pominju u ovom članu zakona u njegovom stavu 8. je tzv. lista rejtinga „JS njuz end vrld riport“, ako sam dobro pročitao.Vidite, pročitao.Vidite, dame i gospodo, baš je konkretno ova lista možda posebno interesantna danas. Na posebno slikovit način pokazuje da jesmo u pravu kada kažemo da je Srbija danas u pozitivnom smislu zaista kvalitativno drugačija zemlja, drugačija u smislu da je dosta toga promenila na dobar, uspešan način u odnosu na neke godine iza nas jer baš ta lista, lista koja se zove „JS njuz end vrld riport“, možete to da pročitate u medijima danas, kaže da je Srbija po poslednjem rangiranju na tzv. rang listi najmoćnijih zemalja, kako oni to nazivaju, na visokoj poziciji. Zauzima 44. mesto i napredovala je u odnosu na prethodno rangiranje za osam pozicija i da je u tom smislu najbolja, najuspešnija u čitavom regionu, da smo ostavili zauzevši tu 44. poziciju iza sebe i Hrvatsku koja je 67. Sloveniju koja je 73. i to je dobar, važan pokazatelj kako nas svet vidi, dobar odgovor na pitanje koje mi postavljamo često pa i u ovoj sali – kako nas to doživljavaju drugi.Evo, oni kažu, to kaže ovo istraživanje i ova rang lista, da smo u tim aspektima koje su oni ocenjivali najbolji i najuspešniji u regionu. I nije reč o malom uspehu. O tome je govorio i Aleksandar Vučić ovih dana, kada se obratio našoj javnosti, iz Davosa, i rekao da reaguje sa uzdržanošću, zato što je ovde pre svega reč o rangiranju vojnih potencijala jedne zemlje, pa onda na drugom mestu ekonomskih postignuća, dok je nama, naravno, uvek nekako najvažnije šta smo to uspeli u ekonomiji za svoj narod i svoju zemlju da napravimo.Ali, ni ti parametri, ekonomski, kad se rangiraju i kad se analiziraju od strane sveta, odnosno nekih merodavnih institucija, nisu rđavi. Naprotiv, i oni govore da je Srbija dobre stvari uradila i uspela je značajan posao da savlada na pravi način.Evo, recimo, ova lista kaže - napredovali smo i bolji smo od ostalih u našem okruženju, ona koja se bavi neposredno ekonomskim aspektom. A o tome smo govorili, čini mi se, i pre dva dana, upravo na temu ovih zakona. Jedna od njih, indeks ljudskog razvoja koji objavljuje, publikuje godišnje UNDP, UNDP, rekao bih, jedan program za razvoj UN, reč je o instituciji koja pripada UN neposredno, kaže da je Srbija takođe napredovala i po tim njihovim merilima. Pre svega se gleda šta ste napravili za godinu dana u ekonomiji, a onda i kako ste podigli, ili niste podigli, kvalitet u obrazovanju, na trećem mestu rast životnog standarda, kod onih koji su ga postigli, naravno. I kada se to sve sabere, kažu - Srbija je postigla dobre rezultate u sva tri aspekta.Ekonomija nam je tokom 2018. godine, da bi se to prikazalo u rezultatima za 2019. godinu, dodatno ojačala, obrazovanje smo takođe dodatno unapredili, između ostalog, i ovim rešenjima.Dakle, kada se kritikuje program dualnog obrazovanja ili bilo šta drugo što radimo, treba da se ima u vidu - svet to ipak vidi nešto drugačije. I ovde međunarodne institucije, ali i sve one kompanije koje kad dolaze u Srbiju kažu, a mnogi to kažu otvoreno - zbog tih programa koje ste ustanovili, mi hoćemo da dođemo da radimo kod vas, mi hoćemo u Srbiju da uložimo. I po toj drugoj listi, mi smo napredovali za četiri ili pet mesta. I ne treba to ni da se kaže, to sad već svi znaju, kad god nešto tako podelimo sa našim narodom kao rezultat. Ponovo je reč o rangiranju koje je za nas bolje i uspešnije nego bilo kada ranije.Sve ove stvari imaju neposredno veze sa ovim o čemu ste i vi govorili, sa zapošljavanjem, da i bilo je reči ovde danas, to nije bila diskusija gospodina Perića, nego jedna možda pre toga. Postoji dodatna potreba da se obezbeđuju nova radna mesta. Da, slažemo se i upravo zato to i radimo, samo nema onda znate, baš previše smisla kada se u narednoj rečenici kaže - i zbog toga ne treba da podržavamo strane direktne investicije, zbog toga ne treba da podržavamo ulaganja, ako kapital ne potiče iz Srbije. Dakle, neposredno u funkciji otvaranja novih radnih mesta jeste da stvaramo ambijent koji je atraktivan za te investitore koji dolaze u Srbiju, hoće ovde da ulože, pa tako ta radna mesta pravimo. Upravo zahvaljujući takvom uglu gledanja i vrednom radu na tom planu, možemo da kažemo da smo kao što su danas govorili narodni poslanici SNS, u stotinama hiljada zabeležili, zvanično evidentirali novih radnih mesta. Potpuno novih.Dakle, ne govorimo o tome, a i u tom smislu je danas Srbija mnogo uspešnija, što se u zvanično formalno obrazovanje, dakle, ono koje je ustrojeno u skladu sa zakonom i u zaposlenost formalno prevode mnogi ljudi koji su radili na crno. Pogledajte samo rezultate na novu od godinu dana, da mi značajnu razliku od 25% manje ljudi zaposlenih na crno evidentiramo kada inspekcije izađu u obilazak. Onda i to što je manje, opet rezultuje time da ti ljudi postanu zaposleni kako to dolikuje, kako to zakon propisuje, ali nezavisno od toga da li se nekome menja oblik i status onih koji nisu imali posao i tu je velika razlika. Tu je razlika i najveća, neko je postavio pitanje - da li je velika razlika kada se posmatra standard pre i posle, pa najveća je za one koji nisu imali ništa, bukvalno ništa. Nikakvo zaposlenje, a sada su ga dobili, a takvih ljudi u stotinama hiljada mi brojimo danas. I, da, strane investicije su neposredno u funkciji toga.Ne može neko da kaže - znate, da ih nećemo. Odnosno, može, ali onda zaista rizikuje da se svede na nivo, znate čega? Boška Obradovića koji mitinguje ispred fabrike, lepe nove fabrike u kojoj su zaposlene stotine ljudi, a ima i onih u kojima su na hiljade novozaposlenih i kaže - e, ovde ćemo katanac da udarimo samo da se mi dočepamo vlasti.I da to posle prate svi oni koji su prinuđeni da ga prate, evo kao što vidite, pola DS danas kuka i plače zbog toga što su prinuđeni da ga prate, ali da to postane misao glavnog toka, ako u tome ikakve misli, ikakve pameti ima za značajan deo bivšeg režima. Samo to pričaju i samo to nude danas. Sve da zatvore, sve da zakatanče, sve da upropaste samo zato što to nije njihov rezultat, ali ako neko hoće tako, mora da zna, tu budućnosti nema, tu sreća nema.To nas vraća na pitanje šta ćemo sa nezaposlenima? Danas smo uspeli zato što smo radili da se posao obezbedi, da se spustimo na ispod 10%, kada je reč o stopi nezaposlenosti. I jeste, tačno je, dobro ste primetili kada ste obrazlagali amandman, to ima veze i sa rastom koji Srbija ostvaruje na godišnjem nivou.Čuli ste, bio je odličan za prošlu godinu. Čuli ste šta se o očekuje danas. O tome je i predsednik republike Aleksandar Vučić govorio i očekuje da se zvanično prizna, da se kaže Srbija je za prethodnu godinu zabeležila 4% ili nešto više, nek bude 4,1%, pa to će biti fantastičan rezultat u odnosu na ono šta su predviđali vajni stručnjaci koji su govorili - nema šanse da bude, ma ni 3%. To što vi računate i što Svetska banka kaže, sve će to da podbaci. Ništa od toga nema.Mi opet, kao što vidite, smo uspeli da nadmašimo projekciju i budemo uspešniji, nego što je bilo ko mogao da pretpostavi. Ne mislim da ove iz bivšeg režima, neznalice, hronične i notorne, nego mislim i na ove ozbiljne koji sa dobrom rezervom cene naš uspeh. taj rast između ostalog obezbeđuje da se povećavaju plate, da se povećava standard.Postavilo se pitanje - šta ćemo sa mladim ljudima, kako da ih dodatno motivišemo da u Srbiji ostanu? To su sve dobri načini, da im obezbedimo više posla, više alternativa, mogućnost da posao odaberu, da im obezbedimo viši standard. Kada pričamo o javnom sektoru, pa evo tu je ministar, koliko puta su samo u vašem resoru povećavane plate unazad nekoliko godina samo? Pet puta. I sada pogledajte, uporedite to sa situacijom kada su se primanja smanjivala smanjivala bukvalno. To je razlika kao nebo i zemlja.Pričali smo i o sektoru zdravstva, evo, u diskusiji pre neki minut, šta ćemo da radimo i šta da ponudimo primera radi, medicinskim sestrama? Pa, još veći standard. Dakle, baš ovo što radimo i rekao bih da radimo sa dobrim uspehom, jer uporedite nekada medicinske sestre, tehničari u proseku koliko, 30.000 dinara. Danas u proseku preko 50.000 dinara. Velika je razlika, ne može niko da je zanemari. Uz, naravno sve ono što mi ponavljamo.Znamo da treba još i hoćemo da bude još i pravićemo da bude još, ali eto, imamo na osnovu čega da kažemo - znamo šta radimo i izvesno je biće i više. A tih 50 i nešto hiljada, nekada je bio prosek za lekara, bez specijalizacije. Danas za istu tu kategoriju zaposlenog u zdravstvenom sistemu 76.000. Napravite tu razliku i vidite da je vrlo jasna. Dobro se vidi hoćemo da tim ljudima ponudimo, pored tih razloga koji se tiču neposredno standarda, bolje uslove i to i činimo kada dodatno nabavljamo opremu koja je važna, kada nabavljamo instrumente koje nisu mogli da imaju i da koriste, koji su važni i za ljude kojima se pruža određena usluga zdravstvene zaštite, ali i za te koji treba da rade, da tu uslugu pruže.Nekada smo za čuveni iks nož, gama nož morali da idemo gde, neku Tursku, Grčku i sve mi plaćamo njihovim institucijama koje obezbede tu vrstu usluge za naše ljude. Danas mi sve to možemo da ponudimo i verujte, nema mnogo zemalja na svetu koje mogu da kažu da poseduju i jedno i drugo. Srbija to danas može da kaže.Da pogledamo i sve drugo što se tiče unapređenja kvaliteta života, pronaći ćete sve odgovore dame i gospodo u planu strateškog razvoja koji se zove Srbija 20-25. Jel treba da podsećam? Predstavio ga je Aleksandar Vučić. Javno je to učinio i o svemu je govorio, vrlo detaljno. Bolja infrastruktura, autoputevi, ali i putevi drugih kategorija koji su nam zaista potrebni, ali i vodovodna, kanalizaciona infrastruktura, ali i objekti od strateškog značaja i ti klinički centri, ali i naučno tehnološki parkovi. I još više posla, tako je, još više investicija, još više kompanija koje će u Srbiju da dođu. To su pravi odgovori da može mlad čovek da kaže da vidi da u ovoj zemlji ima perspektive i ima smisla da u njoj ostanem i tu pokušam svoju budućnost da gradim.Dakle, to su sve pitanja koja su postavljena tokom rasprave pre nekih deset, petnaest minuta i verujem da ćemo da složimo oko toga, postoje pravi odgovori na ta pitanja. Naravno, ti pravi odgovori podrazumevaju potrebu da se i pravilno radi, ali da se i do kraja iskreno razmišlja i da se uvažava kada je nešto rezultat i tu je gospodin Perić u pravu.Kada takvo uvažavanje vidimo, mi možemo samo zadovoljni da budemo i zbog toga ja i nemam šta da zamerim. Ali, samo kada pričamo o tome o kakvom je trendu reč i šta može da se očekuje u ovoj zemlji.Nekako vole, mnogo vole ovi što sve znaju, a pokazali su da su najbolje znali da 619 miliona evra zgrnu, što u svoje džepove, što na račune svojih firmi, poput Đilasa, ali nekako vole da pričaju da, eto, ekonomisti u Srbiji ako su veliki stručnjaci, a njima su najveći stručnjaci oni koji njih vole i podržavaju, a govore sve najgore o Aleksandru Vučiću i SNS i našoj politici, ali da ekonomski stručnjaci, eto, znate, imaju nešto da zamere stranim investicijama u Srbiji. Još jedna od laži koje pokušavaju da plasiraju pripadnici bivšeg režima.Dakle, pogledajte, evo recimo, publikaciju koja se bavi makroekonomskim analizama i trendovima. Krajem prošle godine objavili ljudi ozbiljnu studiju koja pokazuje da upravo sada, zahvaljujući upravo investicijama koje obezbeđujemo, Srbija prolazi kroz pozitivno tehnološko restrukturiranje. Dakle, menja se odnos prema proizvodnji, uslovi u njoj na način da se vrši akumulacija i znanja i kapitala koja je osnov da se dalje povećavaju primeri. To su odlične stvari. Više zaposlenih uz, da, dobro ste primetili, smanjenje ukupnog broja zaposlenih u javnom sektoru, što znači gde su se zapošljavali ti ljudi, u privatnom sektoru, u realnom sektoru, i rast plata. To je upravo pravi odgovor na potrebe države.Kao što vidite, i struka i nauka hoće da kažu, uz ovo kako danas radimo, ima razloga da verujemo, biće taj dobar trend i nastavljamo. Dakle, verujem, to su samo dobri odgovori, prosečna plata 550 evra za koju su ove neznalice govorili da neće biti nikada. Drago mi je što možemo da podelimo zadovoljstvo činjenicom da smo do te tačke došli, ali treba uvek da kažemo, i pozivam da to kažemo zajedno nije to dovoljno i hoćemo još. Ako se budemo držali ozbiljnog, odgovornog pristupa, radili savesno i pokazivali znanje, onda plan Srbija 20–25 i projekcija da zahvaljujući njemu možemo da stignemo do još značajno boljeg proseka, kada je reč o primanjima u Srbiji, do nekog nivoa od možda 900 evra, do nivoa prosečne plate na tim vrednostima, a prosečne penzije od možda 430 do 440 evra. To su dobre stvari i to zaista zaslužuje da se radi, da tome doprinosi svako na svoj način.Ja sam uveren ako Srbija bude ovog proleća ocenjivala da se opredeljuje za tu vrstu budućnosti, za tu vrstu brige, za svoje mlade, njihovu perspektivu, porodice koje treba da ovoj zemlji vode računa sutra onda će to, ja sam uveren, biti odgovor u vidu nove, značajne podrške politici Aleksandra Vučića, SNS i biće to, tu ste, gospodine Periću, potpuno u pravu, jedino pravo rešenje. Jedino pravo je ono koje je sistemsko, ono koje je pokazalo da može da odoli zubu vremena i svim iskušenjima. Hvala vam lepo.

Sad je u redu.Zahvaljujem, predsednice.Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, kao član Odbora za obrazovanje prosto sam imala potrebu da prokomentarišem i da istaknem u stvari koliko je uradilo Ministarstvo u ovom prethodnom periodu.Obrazovanje i vaspitanje generacije koje dolaze su neiscrpna tema i uvek svako ima nešto da kaže po tom pitanju. Osvrnula bih se na kvalitet obrazovanja i vaspitanja, pošto smo dosta, i kolega je pričao o toj temi, ja bih ovom prilikom, čisto građane upoznala sa NTC sistemom, a to je Nikola Tesla centar sistem koji su formirali i sastavili, u stvari, članovi Mense, dr Rajko Rajević i Uroš Petrović pod nazivom „Avantura mozga“, a odnosi se na način na koji deca uživaju dok uče i učenje posmatraju kao igru.Zašto ovo pričam? Zato što Ministarstvo obrazovanja je akreditovalo ovaj način učenja, jer je prepoznalo kvalitet i otvoreno je za sve novitete koji će da pomognu decu da brže savladaju gradivo. Mnogi nastavnici i učenici su, takođe, prošli ovu obuku kako bi približili gradivo deci. Cilj je, u stvari, da se uči na brži, lakši i zanimljiviji način i najviše, u suštini, napreduju darovita deca, ali i ona deca koja su manje darovita takođe postižu veliki uspeh koji se vidi u roku od mesec ili dva.Takođe, želim da pohvalim Ministarstvo obrazovanja na ogromnom uloženom trudu i radu i na velikom broju zakona koji su donešeni kako bi se uveli red i disciplina u ovu oblast. To nije bilo ni malo lako, jer kod pojedinih zakona otpor je bio ogroman, kao da ste naleteli na osinje gnezdo. Na sreću, ove godine ministar Šarčević i njegovi saradnici, sve ove godine, da kažem, su uspešno izbegavali njihove žaoke.Tako da, samo sam htela da ukažem da to da Ministarstvo potpuno je otvoreno i Ministarstvo potpuno uvodi jedan novitet kojim će biti u narednom periodu

i gospodo narodni poslanici, kvalifikacije, pre svega u oblasti primenljivog znanja, u oblasti privrede, proizvodnje i usluga je ono što treba da nam svima proizvede novac, jer se novac zarađuje proizvodnjom, novac se ne deli, novac se proizvodi.To je ona filozofija koju ja vidim da deli i Vlada Republike Srbije i ogromna većina kolega poslanika. Za vreme ovih nesrećnika koji bojkotuju narodnu sednicu, novac se uglavnom delio, njima privredna zanimanja nisu bila zanimljiva, jer su privredu debelo uništili. Dan danas oni misle da se novac zarađuje neradom, kao što vidite ove prazne klupe, ta njihova filozofija barem na njihovom primer, oni su veoma istrajni u toj u toj nameri da novac zarađuju neradom, odnosno da se novac deli i da uglavnom žive od zaduženog, a ne od pošteno zarađenog.S tim u vezi, nedavno je u „Danasu“ izašao kritički tekst o tome da će plate za pet godina, koje se projektuju na nivou 900 evra prosečne, razoriti Srbiju, odnosno srpsku ekonomiju.

nivoa duga prema BDP, stičete priliku da u infrastrukturu uložite još milijardu koju možete da povučete, a da vam dug ne poraste.Dakle, realna je projekcija da plate, koje će doneti naravno ova zanimanja koja rade u proizvodnji i uslugama, da porastu na 900 evra. Ali, gle čuda, oni su to osporavali da bi odmah sutradan ili za dan, dva štampali Đilasovu projekciju, da će on za šest meseci, valjda sa Bastaćem i Marinkom, omogućiti da prosečne plate budu hiljadu evra. Znači, njima je, onima koji nisu znali kako se novac zarađuje, već samo kako se deli, njima je za šest meseci moguća plata od hiljadu evra, ali plata u projekciji iz proizvodnje za pet godina sa javnim investicijama, za njih je to nemoguće. Isti njihov tabloid „Danas“ to piše i za plata od 900 evra za pet godina, i za plate Đilasove su moguće za šest meseci, a ove za pet godina nisu moguće.Verujem da je Đilas proizvođač magle, verovatno nasledio rudnik dijamanata od pokojnog dede, pa će to sa Marinikom i sa Bastaćem da pretvori u plate. S tim u vezi, recimo Švajcarci, oni su imali referendum da svaki njihov stanovnik, je li tako gospodine Orliću, dobije bez obzira koliko je star, maloletan, punoletan, penzioner, mesečno dobije 2.500 evra, a da ništa ne radi.Verujete li ili ne, Švajcarci su odlučili da ne prihvate tu vrstu poklona svoje države, odnosno da ne dobijaju nezarađen novac. Sada, kada bih ja birao, da li da nam neko pokloni pet milijardi ili investira pet milijardi, ja bih odabrao ovo drugo, da investira pet milijardi, jer bi iz proizvodnje bile održive plate. Hvala. smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u

157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.Na član 1. amandman je podnela poslanica Vjerica Radeta.Izvolite. Ovo svakako jeste veoma bitna tema i možda se na prvi pogled nekome čini da to nije toliko važno, ali s obzirom i na ono što se dešava u praksi i te kako jeste važno da se zaštiti svaki promet robe i usluga i zloupotreba žiga, u smislu da se dešava i sada da se bukvalno krade žig, odnosno oznaka koja tamo postoji ili sa nekom neznatnom izmenom pokušava da se predstavi kao nov žig. Onda to svakako stvara zabunu kod potrošača i nanosi veliku štetu ko je vlasnik tog izvornog žiga.Ovo žiga.Ovo što ste predvideli ovim zakonom nije dovoljno precizno, upravo taj deo regulisao zato što ste vi ovaj zakon donosite kao nalog EU. To ste lepo u obrazloženju i napisali. Nedovoljno ste vodili računa u ovom delu zaštite žiga, u onemogućavanju podnošenja žalbe i odmah upućivanju na upravni sud, odnosno upravni postupak, što svakako nije baš dobro zato što to sve mnogo dugo traje i što neko ko zloupotrebi žig može ozbiljno on sebi zaradu da obezbedi, a s druge strane da nanese veliku štetu onome čiji se žig zloupotrebljava.Ponavljamo, toga u praksi ima, sudskih sporova danas dan ima i svakako ovome treba da se ozbiljna posveti ozbiljna pažnja, ne samo zato što je to direktiva ili neka od direktiva EU, već zato što je to interes, pre svega, domaćih proizvođača, jer se dešava da neki koji dođu ovde pa kupe određenu proizvodnju, da samo malom nekom izmenom žiga, ugrožavaju nekoga ko dugo godina koristi taj žig i po kojem žigu je prepoznatljiva određena roba.Mi vam samo skrećemo pažnju, to smo kroz amandmane radili, da ipak treba više računa povesti, nije samo formalno doneti zakon sa mnogo članova, rešenje, jer zakon mora biti na usluzi svakom građaninu Srbije i tek tada je to dobar zakon, što u ovom slučaju svakako nije reč.

ispravnosti nekog žiga, odnosno da nije došlo do plagiranja dela ili čitavog žiga i ovde nisu u ovom zakonu, to su trebali stručnjaci da urade i da sa njima veoma ozbiljno uz konsultacije i poslodavaca i ljudi koji su imali, na kraju krajeva, i ljudi koji su veoma stručni u toj oblasti žigovnog prava i autorskog prava, da se tačno zna po kojim kriterijumima će neko moći da zaštiti svoj žig, a zbog kojih sitnica, pod znacima navoda, će to biti odbijeno. Nemerljiva šteta može da nastane i u prometu robe i usluga, u industrijskoj svojini i uopšte žig je jedno intelektualno, autorsko pravo i prvo u koje niko ne sme da zadire ni po Ustavu zemlje i ne samo po ovom zakonu, nego i po drugim zakonima.Da li ste razmišljali o tome da Zavod za intelektualnu svojinu, ipak to radi na jedan, rekla bih, paušalan način, iz razloga što to radi po službenoj dužnosti i ne ulazi u konkretne detalje kod ocenjivanja da li je nešto povreda tog žigovnog prava ili nije. Jer, mora da se ima u vidu kako razmišlja jedan prosečni potrošač. Prosečni potrošač će manje u većem delu da obrati pažnju na neko grafičko rešenje, ali će više da obrati pažnju na verbalni utisak, da li je to što taj žig verbalno poručuje za njega ono što mu ostaje u glavi i da li će samim tim, kupujući jednu robu, a misleći da je od tog proizvođača od kojeg on nije, dovesti i sebe u zabludu a naravno i ti proizvođači će imati jednu takvu štetu.Tako da je tu niz faktora. Zaista zbog ograničenog vremena nemam mogućnosti da po segmentima to iznosim šta ste sve trebali da imate u vidu, ali ova oblast je i te kako važna i s obzirom na to da ste u članu, čini mi se, 59. zakona naveli da je nosilac žiga dužan da ga koristi izričito se tome protivimo. Kao što rekoh, žig je intelektualna industrijska svojina.Ako neko u jednom trenutku nije u mogućnosti da tu robu proizvodi ili da pruža uslugu pod oznakom tog žiga, ne možete njemu ko je zaštitio to pravo, vi ovde kažete na 10 godina, a to je zaista i kratak period da oduzmete mogućnost da on to uradi možda za godinu, dve, dok ne izvrši neku finansijsku konsolidaciju. Vi kažete dužan je da ga koristi, znači ako ga ne koristi u tom trenutku, onda mu sledi kazna. Ne, to je njegovo pravo i koristiće ga onda kada to bude hteo i sa razlozima koji njemu donose finansijsku ili neku drugu korist.Još nešto, dakle, to je i moralno pravo, pre svega, ali ne samo ovo koje sam navela do sada. Hvala. Zahvaljujem.Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.Da li neko želi reč? (Ne.)Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.Izvolite, kolega Savić. Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 15. ovoga Zakona o žigovima, gde sam tražio da se izmeni stav 2. ovoga člana.Naime, svima nama je jasno da svi zakoni i zakonski propisi moraju biti jasno i precizno definisani. To posebno važi kada je u pitanju ova jedna specifična oblast kakvi su žigovi, odnosno kakav je Zakon o žigovima.Znate, ja sam amandmanom tražio da se na bolji i precizniji način definiše predmet ovoga zakona. Jasno je da je žig najveća garancija da je neka roba, neka stvar u skladu sa onim što on jeste i u skladu sa onim što bi on trebao da predstavlja. Zato podnosioci prijava za žig trebaju da ispune određene uslove, određene garancije. To se pre svega odnosi da navedu naziv, znači tačan, jasan i precizan naziv roga i usluga za koje traže odnosno za koje podnose prijave za žig.Naravno, celo ministarstvo ili već ko razmatra te stvari, to mora da bude u detalje da razmotri, pri čemu svakako treba voditi račun o tome, da se zadrži, odnosno da ne dođe do povrede određenog stepena zaštite autorskih i drugih prava, proizvodnih prava, kako bi se podnosilac prijave za žig, ne bi imao štete od toga.Dakle, mora se jasno i precizno svaka stavka, pogotovo u ovom zakonu, definisati, da ne bi bilo nekih nedoumica, jer ovde jedna mala stvar, jedan suvišan zarez, jedna tačka, ili nešto slično, može dovesti do velikih posledica. Zahvaljujem.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18 časova, zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese zakone iz dnevnog reda ove sednice.Na

bojkota izbora i bojkota Narodne skupštine, zato što smo im nešto loše uradili u Narodnoj skupštini.Naprotiv, mi imamo problem zbog Šolakovog i Đilasovog biznisa, jer oni misle da su ugroženi, zato što je „Telekom“ koji ima svoj regularni žig, koji je registrovan, koji se povratio i sa 30% tržišta došao na 41,5%.

koji je dopustio da N1 televizija, Sport klubovi, Nova S, Sinemanija i drugi ne registrovani, u Srbiji, kanali posluju na teritoriji Srbije i taj isti REM nije naložio uklanjanje tih divljih, piratskih kanala, koji uzimaju hleb, emitujući reklame, domaće reklame i ako su prekogranična televizija i ne bi smeli da emituju domaće reklame, niti da emituju izvorni program iz Beograda, nego da reemituju onaj koji se prikazuje u Luksemburgu. Može da reemituje samo reklame koje se prikazuju u Luksemburgu.Pošto, u Luksemburgu nema emitovanja, svima je jasno da nema ni reemitovanja. Ali, puštanjem reklama oni uzimaju hleb regularnim registrovanim televizijama, koje imaju svoj regularni žig, regularnu registraciju u APR-u i u registru elektronskih medija pod REM-om.Danas i ovih dana,

oni koji okupljaju preko 20 fantomskih, piratskih kanala su se drznuli, da za nacionalnu kompaniju da kažu, da je fantomska.Zato mislim da su žigovi veoma bitni, ali bitna je i provera N1 televizije. ne registrovanim, emituju program, po kojim okolnostima je njihov žig validan i pod kojim okolnostima oni ucenjuju regularne domaće medije i regularnog operatora? Hvala. Hvala predsedavajući.Kolega, Marijan Rističević je lepo rekao neke stvari, radi se potpuno o prevarantima, u svakom smislu te reči. Pa tako, ti prevaranti podmećući nam razno razne svoje prevare, podmeću građanima Srbije, priču o tome, kako tobože rade za interese građana, kako ti mediji, zapravo brinu o interesima građana, interesu naroda, a suština jeste u tome da samo brinu o svojim ličnim i tajkunskim interesima. Da se uzme što više para u svoje džepove, od građana Srbije i to se pokazuje i u praksi.Kada pogledamo preko puta, evo navršilo se godinu dana, nema ni jednog dela opozicije, dana, nema ni jednog dela opozicije, predstavnika takozvanog Saveza za Srbiju, ja ih nazivam savez za silovanje i davljenje Srbije, jer to je jedino što imaju u sadržaju svog, takozvanog programa, su laži, silovanje, pretnje itd.Znači, te prazne klupe, su simbolika programa Dragana Đilasa. Uđe u Skupštinu, nađe eventualno radno mesto, primi dobru platu iz budžeta Republike Srbije, koju su mukom teškom, radeći, napunili svi građani Srbije, boreći se teškim reformama prethodnih šest, sedam i osam godina, stabilizovali smo državu, napunili državnu kasu, da bi ovakvi, koji preko puta ne dolaze na sednice Narodne skupštine, a zaposleni su u njoj, primali veoma lepe plate.I onda se, recimo kao Balša Božović, Zoran Živković, Marinika Čobano Tepić, Boško Obradović i ostali, a svi pod pokroviteljstvom i patronatom Dragana Đilasa, pa onda dođu u Skupštinu, drže konferencije za štampu, odakle napadaju predsednika republike. Dakle, iznose brojne laži o ministru Nebojši Stefanoviću, njegovoj porodici, dakle ništa drugo i ne znaju da rade zapravo.Suština je u prevari, da se dođe u Skupštinu, da se zaposle na državnim jaslama, na grbači građana Republike Srbije, da se primi dobra plata i da se ništa ne radi. To nigde nema.Građani Srbije, kada razgovaraju sa nama, pitaju, pa dokle, da li je normalno da neko prima platu od hiljadu evra, a na svoj posao ne dolazi. Ljudi traže od nas da nešto preduzmemo, kako bi to postalo nemoguće. Narodni poslanik ima svoje radno mesto, ima svoj posao.Posao mu je da bude u Skupštini Republike Srbije, gde je izabran na izborima, na listi koja ga je kandidovala, bez obzira kakva politički stav imamo, jedni jesmo za jednu opciju, drugi za drugu, ali svi moramo da radimo svoj posao.Za taj posao smo plaćeni, od strane građana Srbije i njima smo dužni i odgovorni da polažemo račune, a ne da lažemo građane preko televizije N1, koje ne znamo ni ko je, ni čija je televizija, ali znamo da je tajkunska, znamo da radi za interes tajkuna Dragana Đilasa, Šolaka i smemo to da kažemo.To ćemo stalno da ponavljamo i u tom smislu podržavam sve što je rekao kolega Marijan Rističević, jer je dobro primetio da ta televizija sve radi, samo ne radi u interesu građana, radi isključivo

da završim, za kraj, u pitanju je i lažni bojkot koji oni najavljuju. Pa, hoće građanima Srbije da kažu, evo međusobno se prepucavaju, sada su ponudili svoju političku decu, iz ovih „Jedan od pet miliona“, i rekli da će oni da izađu na izbore. Znači, upitanju je apsolutno lažni bojkot.Građanima Srbije se kuka, pa kažu, jao, pa neću da izađem na izbore, nisu mi dali igračku u REM, da se igram, neću da izađem na izbore nisu mi dali sve medije da se igram, neću da izađem na izbore zato što ne znam ni ja šta sve. Neće na izbore, jer nemaju program, nemaju ideju, jedini program i jedina ideja njihova je da pljačkaju građane Srbije i da otimaju pare.E, to neće raditi, a SNS i na predlog predsednika republike, smo odlučili da ponudimo građanima Srbije, da se smanji izborni prag, cenzus, za ulazak u Skupštinu.Zašto? Zato što smatramo da ima društvenih grupa koje treba da budu zastupljene u parlamentu i da je mnogo bolje za demokratiju u Srbiji, da šire društvene grupe mogu da budu predstavljene u parlamentu.Zašto, neko ko ima 100 hiljada birača ili 60-70, 150 ne bi imao predstavnika u parlamentu. Hoćemo da kažemo 3% možete da osvojite na izborima, imate mesto u parlamentu.Ali, moje lično mišljenje i uveren sam većini mojih kolega, jeste to da ne možete da budete deo parlamenta Republike Srbije, da primate platu iz budžeta republike, a da ne dolazite na svoj posao i da ne radite.To znači da radite, isključivo kada odete na konferenciju i napadate lažima, predsednika republike, radite isključivo u interesu mafije, tajkuna i neprijatelja Srbije. Hvala Hvala, gospodine Arsiću.Dame i gospodo narodni poslanici, amandman Srpske radikalne stranke se odnosi na Predlog zakona o žigovima u članu 30. stav 2. menja se i glasi – u trenutku upisa žiga u Registar žigova moraju biti ispunjeni uslovi za priznanje žiga, uz obrazloženje - amandman se na bolji i precizniji način definiše predmet ovog zakona.Još jedan zakon u nizu gde se prethodni zakoni zamenjuju nečim što se zove „novi“. Taj novi zakon, nazovimo ga novim, nije toliko nov da bi stvarno mogao da bi tako mogao da se nazove. Za razliku od drugih zakona ovaj se relativno dugo i održao, negde jednu deceniju. Ovaj ranije od 2009. je donet da apsorbuje direktivu od 2004. godine, a ovaj jednu kasnije, iz 2015. godine.Iz ovih činjenica proističu bar dve konstatacije. Prvo, Vlada je usvojila praksu da predlog svojih ministarstava da donosi tzv. novi zakon čim se izvrši par izmena i dopuna postojećeg zakona. Drugo, nije svaka evropska direktiva razlog za novi zakon.Novi zakon treba da bude stvarno novi, da reguliše nešto što nije do sada, a ovo što se kod nas radi je moguće rešavati uz izmene i dopune tekstova uz izradu prečišćenih tekstova zakona. U objašnjenju čak ovog razloga za donošenje zakona navodi se i direktiva još čak iz 2004. godine.Hvala.

Hvala, gospodine Arsiću.Dame i gospodo narodni poslanici, ja bih pre svega u svetlu onoga što smo mogli da čujemo juče od ministra kulture, gospodina Vukosavljevića gde je Ministarstvo i Vlada Republike Srbije podržalo našu inicijativu koju smo uputili pre nekoliko meseci da Vlada Republike Srbije štampa tj. finansira i objavi sabrana dela nobelovca, pisca Petera Hankea, osvedočenog srpskog prijatelja koji nas je podržavao u najtežim trenucima za našu zemlju i naš narod, nikada nije krio svoja osećanja koja gaji prema našem narodu. Ja bih voleo da na isti taj način i Ministarstvo obrazovanja pokaže sluha za ono što su govorili poslanici Srpske radikalne stranke, pre svega oko te kontrole udžbenika koji se pojavljuju u našoj zemlji.Dakle, mi smatramo i treba da bude i strategija i politika Ministarstva obrazovanja, dakle da udžbenici i za osnovnu i za srednju školu iz srpskog jezika i istorije ne smeju da budu stvar tržišta i na njima treba da ima monopol Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, koji treba da bude pod strogom kontrolom Ministarstva obrazovanja.Dakle, da vas ne podsećam na sve skandale, od toga da je „Danak u krvi“ prilika za napredovanje u hijerarhiji Turskog carstva, od toga da je Hrvatska imala izmišljenu državu u srednjem veku, do svih ostalih stvari koje možemo da zateknemo na tom polju.Što se tiče srpskog jezika i najnovijih inicijativa, a gde to može da postane vrlo lako i uvreženo mišljenje u Republici Srbiji, a to je da ne postoji srpski jezik već nekakav jugoslovenski ili naš jezik zajednički za sve narode izmišljene i one koji stvarno postoje na Balkanu.Dakle, mi smatramo da na dugi rok Ministarstvo obrazovanja treba da pokaže odgovornost na tom polju i da se postara da se više nikada ne dese takve stvari kao što smo imali priliku da gledamo po pitanju tih udžbenika.Sa druge strane, mi možda imamo razumevanja da je nešto nekad pogrešno urađeno u prošlom mandatu, prošlog ministra obrazovanja ili prošle Vlade, ili prošle stranke ili bilo šta drugo, ti sada argumenti više nemaju osnova zato što je svaki ministar u svakom resoru izabran novi, zato što je neko pre njega radio loše ili lošije i mora stanje da popravi i njegova je odgovornost i obaveza da stanje u svakom resoru popravi. Takva je situacija i sa prosvetom u Srbiji.

Razvojem društva i tržišta svakako da se pojavljuje potreba za zaštitu pronalazaka kvaliteta robe, turističkih i sportskih manifestacija i svega drugog što se u poslednje vreme sve češće sreće i kod nas u Srbiji.Možda su i trebale nove odredbe ovog zakona, ali nama se ne dopada što vi u obrazloženju zbog čega prelazite na novi Predlog zakona o žigovima, jeste i usklađivanje, odnosno dovođenju kompatibilnog stanje sa propisima Evropske unije.Da li će sutra možda izmene i dopune ovog zakona uslediti, ako vi i „mali Šengen“ dovedete na određeni nivo vaših želja? Ima potrebe samo da mi uskladimo ovo i da one koji rade, oni koji imaju viziju i žele dobro svojoj državi tj. državi Srbiji da njih i zaštitimo.Mi ćemo imati, već i sad imamo i pojedince, ali uglavnom to na ličnom nivou pokušavaju da zaštite proizvode sa geografskim poreklom.Vi koji baš onako nestrpljivo čekate i hrlite tim putem ka EU znate koje su beneficije. Mi lično mislimo da do toga nikada neće doći, ali ne znači da kvalitet proizvoda, da njihovu zaštitu koja su proizvodi u Srbiji ne treba da zaštitimo.I znate, u slučaju određivanja kvota da proizvodi sa zaštićenim geografskim poreklom nisu obuhvaćeni tim kvotama, sa jedne strane, a sa druge strane, cene tih proizvoda su veće i nekoliko puta, čak se pominje i deset puta da su bolje cene, što znači da će građani Srbije biti motivisani da se udružuju, pre svega, da imaju organizovan pristup tržištima kako domaćem, tako i stranim tržištima. Tu je potrebna pomoć. Mislim da Zavod za zaštitu i unapređenje može da da određenu vestu pomoći tu, a i Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj, svakako bi trebalo malo više i ozbiljnije da posveti pažnju ovom problemu. Hvala vam.

na Predlog zakona o žigovima amandman na član 82. stav 6. koji se menja i glasi: „Korišćenjem žiga ne smatra plaćanje takse za produženje važećeg žiga kao i zaključivanje ugovora o prenosu prava, licenci i U obrazloženju za donošenje ovog zakona naveli ste direktivu iz 2004. godine, pa je nejasno što da direktiva nije ugrađena u tekst zakona iz 2009. godine, a toliko se apostrofiralo i direktiva iz 2015. godine i opet ostaje nejasno zašto ona nije ugrađena 2018. godine, kada su vršene izmene i dopune tadašnjeg zakona.Na osnovu ovih činjenica moguće je doneti pogrešan zaključak da se neko tek sada toga setio, tako da je došao na dnevni red ovaj Predlog zakona.Za donošenje celovitog Zakona o žigovima nije dovoljna, kako ste naveli, potreba da se otklone nedostaci terminološke prirode.

a direktiva iz 2015. godine pominje se direktno u 25 članova, što znači da sve ostalo čine članovi starog zakona, tačnije 83 člana ili procentualno 71%. Suština zakona je da žig postoji i da se štiti na domaćem i na međunarodnom planu. Dobro je što je ovaj član pravni okvir građansko-pravne zaštite, kao i jačanje zaštite žiga i delotvornije suzbijanje njegovog krivotvorenja.Hvala.

odnosno, tačnije rečeno, sprečavanje zloupotrebe zaštićenog znaka.Ima nešto što je mnogo krupniji problem kada je u pitanju zaštita, a to je da se zaštitimo od ovoga uvozničkog lobija koji u ovu državu Srbiju uvozi sve i svašta. Čak i udžbenike uvozimo. Možemo tako da kažemo, da čak i udžbenike uvozimo, zahvaljujući, pre svega, snalažljivosti pojedinaca koji su u državnoj administraciji, a ta administracija se zove Vlada Srbije. Zašto? Pa, zato što smo bukvalno prepisali i uzeli neke, kako kažu, evropske norme i te evropske norme uvek idu u korist onih koji uvoze robu veoma, veoma sumnjivog kvaliteta, svake vrste, a pri tome ostvaruju veliki profit i mi se tu ne možemo suprotstaviti.Možete zamisliti kakva će konfuzija da nastane kada uvede se elektronski žig, odnosno zaštitni znak, a pogotovu što će, na osnovu usvajanja ovog zakona, početi prijavljivanje zaštite znakova, odnosno prijavljivanje žigova, koje će se registrovati na 10 godina. To će biti potpuna konfuzija.Ne vidimo mi koji će to odbrambeni mehanizam imati Vlada da se suprotstavi, recimo, ovom već pomenutom uvozničkom lobiju, što je bukvalno karcinom na tkivu ove države i to treba da se prekine.Ministar je rekao pre neki dan ovde da ima volju, ima želju, ima odlučnost da spreči ovu lakrdiju kada su u pitanju udžbenici, blago rečeno lakrdiju, jer to su mnogo dugoročnije posledice, ali da vidimo kako će to biti primenom ovoga zakona, da vidimo kako će se to poznatijim većim svetskim kompanijama suprotstaviti Vlada kada je u pitanju zaštita i žiga i znaka.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovaj član 109. govori o kaznama koje se izriču za prekršioce zakona ja sam mojim amandmanom tražio da se poveća raspon ovih kazni. Znači, da se poveća raspon.Zbog čega je to bitno? Pa, ako je veći raspon kazni, onda se na pravedniji način mogu sankcionisati prekršioci određenih odredaba zakona, jer nije svejedno, pošto se radi o vrlo specifičnoj oblasti. Znači, to su žigovi i nije svejedno da li će, recimo, neko biti kažnjen za neku trivijalnu stvar koju je prekršio, a koja po svojoj suštini ne proizvodi nikakve negativne posledice u primeni ovog zakona ili neko ko je odgovorno lice, u pravnom licu ili na bilo koji drugi način da snosi odgovornost, da napravi takav prekršaj, da proizvede izuzetno veliku štetu ne samo vlasniku žigova ili onome na koga se odnosi ovaj zakon, nego i široj društvenoj zajednici, sredini i zbog toga treba napraviti opet jednu diferencijaciju tako da se kazna rasporedi u jednom dijapazonu koji je će obuhvatiti najpravednije moguće izricanje mislim da ovakve stvari postoje, prekršajne kazne za izrečene prekršaje i u drugim zakonima i mislim da bi Vlada i Ministarstvo trebalo da vode računa o ovome ne samo kada je u pitanju ovaj zakon, nego kada su u pitanju i ostali zakoni koje predlaže Vlada, a donosi ih ova Skupština.

(Ne.)Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.Na

o predlozima određenih zakona i ostalih akata, kao i u podnošenju amandmana i obrazloženju svakog od našeg amandmana, mi osim ovoga što nam vi namećete o o čemu treba da raspravljamo, što naravno nije problem, vlast ste, može vam se, ali mi, osim toga, radimo, odnosno, pre svega radi javnosti skrećemo pažnju i Vladi i ministrima na neke krucijalne životne stvari, na neke stvari od nacionalnog interesa i očekujemo da konačno ministri počnu da se bave i tim našim inicijativama i predlozima i ne samo da se bave, nego zaista da to postane sastavni deo našeg života.Ja ću sada da ponavljam radi javnosti, da podsetim šta je to što su poslanici SRS u poslednje tri, skoro četiri godine, od kad smo u ovom sazivu Narodne skupštine, šta smo mi to od opšteg interesa zahtevali od Vlade Republike Srbije i od vladajuće većine. Tražili smo da se ukine postojeći Zakon o izvršiteljima, kolokvijalno rečeno i da se donese nov zakon, da se postupak izvršenja vrati u nadležnost sudova.Tražili ministre, i konkretno od vas da se najhitnije u Srbiji formira institut koji bi se bavio presudama Haškog tribunala i svom ostalom dokumentacijom koja u Haškom tribunalu postoji. Ne možete reći da to nije od nacionalnog interesa.Tražili smo da država Srbije u znak zahvalnosti štampa dela Petra Hankea Hankea i to je juče ministar kulture rekao u odgovoru na naše pitanje da se već vode razgovori i da će biti zaključen ugovor sa

uvrsti da krivično odgovara svako onaj ko javno kaže da se u Srebrenici desio genocid. Takođe, nešto što je toliko važno, nacionalno pitanje, da je prosto neverovatno da vi nemate razumevanja za takvo nešto.Tražili smo da se Ruskom humanitarnom centru u Nišu dodeli diplomatski status i da se još jedan takav centar otvori u Novom da najniža plata i najniža penzija budu 37.000 dinara, koliko je vrednost najniže potrošačke da se ukinu prijemni ispiti za upis na fakultete. Ministre Šarčeviću, dobro je, vi ste pre neki dan najavili da će to zaista i da se desi.Dakle, vidite da ništa ne boli kada se prihvati inicijativa inicijativa SRS, ali bismo voleli da osim ovoga prihvatite i tu našu inicijativu, obećali ste čak, rekli ste da ćete kao patriota da uradite sve da se to uradi, da se najhitnije formira taj institut za analizu haških presuda i ostalog dokaznog materijala koji postoji u Haškom tribunalu. To su suštinske stvari.Ovo što mi danas ovde raspravljamo u ovom predlogu zakona, vi ovde opet ništa suštinski ne menjate. Govorite vi o tome da treba da se, ne znam, uskladi ovaj zakon sa Zakonom o zaštiti podataka o zaštiti ličnosti, pa ne znam koji su to još informacioni sistemi itd. To su više, ovo što danas ovde imamo u ovom predlogu zakona, to su više stvari za podzakonske akte nego suštinski za zakon.Zato mi insistiramo i ponavljaćemo vam do kraja ovog mandata koje su to bitne stvari od opšteg društvenog i nacionalnog interesa i državnog interesa na kojima srpski radikali insistiraju već skoro četiri godine, a za koje vi nemate sluha. Hvala.

smatram da su izmene i dopune Zakona o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja od izuzetne važnosti i značaja.Naime, uočeni su oni nedostaci koji su bili kao poteškoća u primeni zakona i da bi se oni otklonili, upravo u tom cilju su rađene izmene i dopune ovog zakona.Ono što posebno želim da pohvalim, što je Vlada i vaše Ministarstvo vredno i odgovorno radilo, a to je uvođenje jedinstvenog Uvođenje jedinstvenog informacionog sistema prosvete jedno je od strateških opredeljenja Vlade Republike Srbije i njegovo unapređenje je od izuzetnog značaja sa aspekta onih koji donose odluke.Naime, da bi imali valjane, pouzdane, tačne i precizne podatke u sistemu prosvete i obrazovanja, svi sistemi moraju da budu umreženi i da bi donosioci odluka donosili valjane zakone, odnosno davali predloge za donošenje valjanih zakona. Ova izmena je od izuzetnog značaja.Želim, takođe, da istaknem da u 1.500 škola na teritoriji Republike Srbije uveden je elektronski dnevnik, što je, takođe, značajno i sa aspekta ukupnog prosvetnog sistema, ali i sa aspekta i roditelja i učenika.Takođe, želim da iznesem da je predstavljajući program „Srbija predsednik Aleksandar Vučić naglasio da će za sistem obrazovanja biti izdvojeno 600 miliona evra, da će ta sredstva biti upotrebljena za dalju digitalizaciju i dostupnost interneta svakom učeniku i svakoj osnovnoj školi. Naime, ovim planom „Srbija 2025“ predviđeno je da ta sredstva budu uložena

želim da naglasim da je predstavljajući svoj program „Srbija 2025“, predsednik Aleksandar Vučić, a tiče se domena obrazovanja, naveo da će 90 miliona biti utrošeno, odnosno upotrebljeno za veštačku inteligenciju, jer naravno, hvatanje u korak sa industrijskom revolucijom 4.0. od izuzetne je važnosti za uspešan prosperitet, za napredak, za ekonomski razvoj, za bolji životni standard svakog građanina Republike Srbije.Predsednik Aleksandar Vučić, politika SNS, i naravno, politika Vlade i konkretno vašeg Ministarstva, imaju viziju razvoja Republike Srbije u svim segmentima, pa i u segmentima obrazovanja onako kako odgovara i učeniku i roditelju i prosvetnom radniku i poslodavcu i celokupnoj Srbiji. Zahvaljujem. **Veroljub Arsić** Reč ima narodni poslanik Žarko Bogatinović.Izvolite.

koji čini Visoka poslovna škola strukovnih studija Leskovac, Visoko poljoprivredno-prehrambena škola strukovnih studija Prokuplje, Visoka škola za vaspitače strukovnih studija Gnjilane, sa privremenim sedištem u Bujanovcu i Visoko-tehnološka umetnička škola strukovnih studija Leskovac.Svojim dosadašnjim radom visoke škole u Leskovcu stekle su reputaciju savremenih i visokoprofesionalnih ustanova sa stručnim nastavnim kadrom i modernim obrazovnim procesom. Dokaz tome je i da su studijski programi Visoke poslovne škole strukovnih studija usklađeni sa Strategijom razvoja obrazovanja do 2020. godine i da su već pratili koncept dualnog obrazovanja kroz obavljanje praktičnog dela obrazovanja u zemlji i inostranstvu, pre svega u zemljama EU, i da im mnogi poslodavci nude mogućnost zapošljavanja još u toku studija, zbog čega ova škola, a sad i Akademija, su privlačne studentima iz užeg i šireg regiona.Kao preduslov za realizaciju dualnog modela studija zakon propisuje obrazovanje mreže poslodavca sa kojima visokoškolska ustanova sarađuje, a koji imaju potrebu za kadrovima koje ta visokoškolska ustanova obrazuje.Visoka škola strukovnih studija u Leskovcu je među prvim formirala Savet poslodavaca 27. januara 2018. godine, putem koga poslodavci mogu da utiču na vrstu i kvalitet studijskog programa.Zato sa pravom možemo da očekujemo da su ovo već postavljeni dobri temelji za implementaciju ovog zakona. Hvala.

ovog zakona govori o tome pod kojim uslovima deca stranih državljana, lica bez državljanstva i tražioci državljanstva uče srpski jezik kao strani jezik ukoliko ga ne znaju. I tu je zakon dodao ovaj stav, što je u redu.Međutim, ja sam mojim amandmanom tražio da se ove stvari malo bolje i jasnije preciziraju. Zbog čega? Pa, imamo situaciju da je veliki broj lica bez državljanstva, tražioca državljanstva srpske, a i drugih nacionalnosti, da je srpski jezik njihov maternji jezik. To isto mora da se navede i precizira u zakonu. Onda je sasvim bespotrebno da da se kod ovih lica smatra da im je srpski strani jezik, kad je on maternji.Znači, nije u pitanju samo kad su ljudi srpske nacionalnosti, nego znamo da ima mnogo ljudi i drugih nacionalnosti čiji je jezik srpski jezik maternji. Oni ga danas mogu zvati i ovako i onako i bošnjački i hrvatski i crnogorski itd, ali svi znamo da je to u osnovi srpski jezik i da taj jezik razumeju.Dakle, ova stvar treba da bude predviđena zakonom kako ne bi bilo nikakvih nedoumica i, pre svega, kako bi se tim ljudima izašlo u susret kod izučavanja ovog jezika. Hvala.

Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, ovom predloženom izmenom člana 73. osnovnog zakona precizirano je polaganje razrednog ispita u skladu sa posebnim zakonima, budući da je posebnim zakonima koji uređuju osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje polaganje ispita već uređeno.Međutim, uređeno.Međutim, mi smatramo da ova vaša formulacija, da je nedovoljna i da je potrebno dodatno precizirati i da pored usklađivanja sa posebnim zakonima, ovu oblast treba precizirati i uskladiti sa odgovarajućim pravilnicima.Zakon bez odgovarajućih pravilnika predstavlja samo mrtvo slovo na papiru.Ovo je posebno vidljivo u jednoj ovako osetljivoj oblasti. Mi zato smatramo da polaganje razrednog ispita mora biti jasno i precizno definisano i da je naša amandmanska intervencija kojom se posebno posebno u zakonskom tekstu naglašava da polaganje razrednog ispita je, u skladu sa posebnim zakonima i odgovarajućim pravilnicima, preciznije i sveobuhvatnije i da ovakvo rešenje doprinosi poboljšanju same primene zakona i otklanjanju svih nejasnoća i mogućih propusta, kao i bilo kakvih zloupotreba tokom same primene. Zahvaljujem.

i on govori o stranim ustanovama koje na području Republike Srbije vrše, odnosno deo su sistema obrazovanja i vaspitanja.Stav 1. ovog zakona kaže ko može da osnuje i ko može da ima tu ustanovu. Član 2. propisuje uslove, odnosno ispunjenost uslova. Vi ste Predlogom zakona predložili da se brišu reči: „verifikacija ustanove“. Pa, kažete da umesto „verifikacije“ stoji „odobrenje za rad“ ali pre toga se kaže: „Stručna ustanova mora da ispunjava uslove za osnivanje, početak rada, obavljanje delatnosti, odnosno dobije rešenje o odobrenju za rad od strane Ministarstva“. Mi smo predložili tu jednu malu izmenu umesto „verifikacija ustanove“ – „odobrenju za određeni rad“ i onda tu ne bi bilo ni tih nejasnoća, ni gramatičkih nepravilnosti.Gospodine ministre, moramo vam reći, ne možemo na blanko da vam verujemo, uvođenjem ovog jedinstvenog obrazovnog broja, ukoliko to bude imalo smisla na onakav način na koji mi vidimo i očekujemo da to tako bude, znači da neko prilikom upisa u predškolsku ustanovu dobija svoj jedinstven obrazovni broj i onda da on njega prati kao što je jedinstven matični broj, prati ga za sve vreme njegovog školovanja. Ako bi to u praksi zaista bilo tako, onda nam se ne bi moglo desiti da se preuzimaju diplome od visokoškolskih ustanova, preuzimaju, kupuju ili neko nekom poklanja za rođendan npr, da to bude na parkingu Sava Centra ili na nekom drugom mestu, onda bi zaista morao da se pokaže određeni nivo znanja i obrazovanja.Vi sada, kao državnih sekretara, ne kažem u vašem Ministarstvu, nego u Vladi Republike Srbije postoje ljudi za koje mi znamo da su pre ne znam ni ja koliko godina, 10 ili 15 godina, bili ljudi sa završenim zanatom. Oni sada nose najprestižnije titule doktora, profesora, docenti, vanredni, redovni profesori. Neki su odlazili na Sokolac da polažu, neki su možda čak, gospodine Mirčiću, i u Novom Sadu, u Beogradu, mi tačno ne znamo, ali to je za obrazovni sistem Republike Srbije ponižavajuće i nije problem kad bi on imao tu diplomu i kad o njoj ne bi pričao. To ne bi moglo da prouzrokuje neku štetu. Možda bi lečilo neku sujetu tog konkretnog pojedinca, ali oni vrlo često nađu svoje mesto u javnim preduzećima, u državnim organima, e to nije dobro nikako. Vi znate da takvi postoje i vi i mi zajedno ukazujući vam na određene i konkretne probleme moramo da se izborimo protiv toga. Hvala.

trening centara i ovih dodatnih edukacija i praktične nastave nije bio onakav kakav ste možda i vi lično očekivali, ali pre svega, kako je to najavljivala premijer Ana Brnabić.Prošle godine u Kragujevcu, u martu mesecu, u bivšoj politehničkoj školi, koja je inače obeležila 165. godina rada, koja je školovala veliki broj radnika u uništenom metalskom, pre svega, kompleksu koji je postojao u Kragujevcu, a koji su ovi žuti posle 5. oktobra ugasili, otvoren je jedan „c „c centar“ da se obučavaju mladi učenici da rade na tim mašinama, što je na zapadu popularno zanimanje. Međutim, njena tvrdnja, gospođe Brnabić, da će otvaranjem takvih centara, gde ima mogućnosti za to, Srbija postati zemlja gde nije više jeftina radna snaga jednostavno nije tačna. Svi ti ljudi koji su prošli takvu ili sličnu obuku, kao što je to u Kragujevcu, Pančevu, Prokuplju i najavljuje se, uz pomoć, potvrđuje se ona naša priča sa početka današnjeg rada, pre svega je Nemačka za to zainteresovana, jer te trening centre uglavnom finansiraju kompanije iz Nemačke i nemačka ambasada,

onda šaljemo poruku tim mladim ljudima? Dobro je da se vi preorijentišete na nešto što je sada traženo, pre svega za nemačke kompanije, za kompanije koje od Srbije dobijaju po 10.000 evra za otvaranje svakog radnog mesta, a šta će posle da bude sa vama kada prestane jednog dana potreba za takvim zanimanjima, to nikoga apsolutno ne zanima.Nemojte da šaljete takvu poruku mladim ljudima i ovde ste se sami ogradili u ovom zakonu od toga da je to svuda moguće da se takvi centri otvaraju, jer zavisite od tih stranih investitora, pa ste lepo rekli, napisali – tamo gde je to moguće, odnosno gde ima sredstava. Evo kako je u Kragujevcu došlo do tih sredstava. „Simens“ je dao bivšoj Milanovićevoj firmi određena sredstva, dakle, nemačka ambasada, ambasada, još neke kompanije, jer je to njima u ovom trenutku potrebno, jer normalno je da oni imaju takve mašine, opremu u toj „Simens“ firmi koja je otvorena, kao i u nekim drugima, a da li će to biti potrebno u budućnosti i za koju platu će ti ljudi da rade? ali svakako nemojte da obmanjujete građane Srbije da je sve lepo i da se radi za 500 evra kada ti ljudi, koji su završili, njih je 36, i dobili posao u tim trening centrima, rade za minimalnu platu.

evra. Preuranjeno je da se priča.Svakako je u Vrnjačkoj Banji Centar za ugostiteljstvo i turizam i nema veze sa Nemcima i bilo kime.Kada govorimo o Kragujevcu, to tek treba da se proveri da li će biti dobar model, jer „Milanović centar“ je javno-privatno partnerstvo.

i izuzetno mnogo ćemo ulagati u razvoj univerziteta i inženjerskih studija i osnovan je Institut za IKT.Da li će se to realizovati kroz kompaniju sa „Milanovićem“, to može uvek da se vidi ili raskine. „Simens“ je velika kompanija koja hoće da ulaže, ali ti centri moraju biti mnogo kvalitetniji. Bio sam u tom centru u Berlinu i video sam sa premijerkom onom što su najnovija dostignuća u svim oblastima. U Berlinu je taj trening centar vredan 600 miliona evra. evra. Znači, ogromno čudo, i to nije samo „Simens“, već i mnogi drugi kooperanti. Znači, tu imate od 3d-štampača do svih savremenih učila, novina u sistemu obrazovanju za taj VET ili ta strukovna priča.21/3 smo u Kragujevcu blizu da napravimo tu neku vertikalu kvalitetnog srednjeg tehničkog obrazovanja, strukovnog i akademskog. Šta će biti dalje na vrhu piramide? To su centri za celoživotna učenja. Za vašu informaciju, mi ćemo u Kniću, susednom, koji ima prostor, znači radimo projekat, da taj centar dodatno bude u Kniću.Mala je varoš. Bitno je da podstaknemo. Blizu je Kragujevca. Tako da ćemo raditi, naš nacionalni centar po tom osnovu i sada na inicijativu delimično Knića, a više našu, jer su oni imali samo dobru volju, nisu imali ideju, uspeli smo da napravimo jedan novi koncept. Mislim da će u toku ove godine biti vidljivo šta će od toga da ispadne. Ja ne mogu da dam drugi sud. Ovo je nešto što je možda i dobro.

rad na CNC mašinama nije dobro u tim trening centrima naučilo da radi na tim mašinama. Poenta je gde će oni da rade i za koji novac.Premijer je rekla upravo ono što vi pričate - deset ćemo da otvorimo trening centara u Srbiji i Srbija će prestati, citiram njene reči, da bude zemlja jeftine radne snage. Čak je obećavala i plate za pojedine trening centre gde će da obuće ljude, da će plata da bude 1.000 evra. Nemojte na takav način da šaljemo poruku mladim ljudima da im se to obećava, mislim vaše je, vi ste u kampanji možete da obećavate šta god.Srpska radikalna stranka obećava da će minimalac u Srbiji biti takav da prati potrošačku korpu. Dakle 7.000 dinara koje sada nedostaju mi ćemo obezbediti, kao i minimalna penzija koja mora da bude toliko. Pitali ste se toliko puta na zasedanjima u decembru mesecu – kako. Mi smo vam rekli kako. Izveli smo vam jasnu računicu.Što se tiče našeg principijelnog stava da sada treba da dođu oni sa zapada da nam kažu kako ćemo mi kroz praksu da obučavamo mlade ljude, gospodine ministre, ta pomenuta škola u Vrnjačkoj banji postoji od 1949. godine. učenika pohađa nastavu u toj čuvenoj školi koja je iznedrila zaista vrhunske, pre svega, iz kulinarske oblasti stručnjake, ljude koji su kasnije otvorili svoje samostalne objekte, mnogi od njih su i vlasnici i restorana i u Vrnjačkoj banji i u drugim turističkim centrima kako u Srbiji tako i svuda u svetu i ne treba sada niko nama sa strane da dođe i da nam kaže kako mi kroz praksu da učimo te mlade ljude.Poenta je u tome da se stvore uslovi, da se ojača privreda Srbije, srpska privreda, naš domaći privrednik da može više da plati te ljude koji imaju stečeno znanje i stečenu praksu. Pravo na repliku ima gospodin ministar Šarčević. **Mladen Šarčević** Nismo se razumeli ponovo.Znači, govorimo o trening centrima kroz NOK. je Nacionalni okvir kvalifikacije. Postoje javni organizatori obrazovanja koji to rade. Mogu privatnici, ko god se registrovao ide kroz taj model.Međutim, naše ustanove su mnogo kvalitetnije i ovde je namera da one budu opremljene vrhunski, da postanu ti centri. Znači, ne samo đaci naši. Oni su tu obučeni kroz redovne oblike nastave i prakse i svega toga.Pošto

niste bili na Čajetini, niste bili u drugim mestima koja su mnogo lošije, oni treba njima da budu centar da kada dolaze da se što bolje opremaju. Svakako da je to domaća pamet i pre svega je tu cilj da naše ustanove, resursi, kadrovi i ta oprema, za koju sam govorio je falila uđe da bi ta naša ustanova to radila bolje nego ko je juče tek počeo i nema pojma.Tako da je to svrha tih deset centara i malo ih je. To je prvih deset centara, jer mnoge oblasti ne mogu da upadnu u opremu za tih 2,8 miliona. Tako da u daljoj strategiji svakako ću voditi računa. Čućete u martu šta će se raditi po pitanju opremanja srednjoškolskih centara.

koliko je stanje tu stabilno i koliko je zadovoljavajuće. Malo, malo pa se ti zakoni menjaju, uvode se nove stvari, izmišljaju se

da smo u situaciji da smo svakog dana preplavljeni velikom količinom lažnih obećanja, marketinških trikova, nerealnih obećanja po ugledu na neke najsvetlije trenutke Mlađana Dinkića i ostalih, naravno demagoških trikova, mene zanima, pošto ste vi danas tu, gospodine ministre, da nam kažete, kao neko ko je iz tog resora, na čelu tog resora, starešina Ministarstva obrazovanja dokle je stigla inicijativa i aktivnost predsednika Republike Srbije koji je rekao da će obići svaku osnovnu školu u Srbiji, svaki toalet i da više ne smemo da dozvolimo da nam toaleti i osnove škole tako u Srbiji izgledaju?Da li vi danas posle, evo sada će biti još malo četiri godine vašeg mandata, možete da nam kažete – predsednik Republike je obišao toliko i toliko škola, toliko i toliko toaleta, utvrdio je to i to, za to mora da se odvoji toliko i toliko novca zato što mi ne smemo da dozvolimo da obrazovne ustanove u Srbiji tako izgledaju? Dakle, da li ste možda imali jednu analizu te aktivnosti da danas o tome obavestite Narodnu skupštinu?

i dok je bio premijer. Više smo puta bili zajedno jer tada je počeo taj jaki prvi ciklus koji je doveo da smo 900 objekata uradili.Ako ste pogledali budžet za 2020. godinu 60% je uvećan upravo za deo investicija. Tu nisu ušla sredstva za visoko obrazovanje i za studentski standard. Broj takvih objekata gde samo toaleti nedostaju je sišao ispod 100 ako govorimo negde oko 2.650 objekata. Govorimo da neke ustave imaju dva, tri objekta.

ali nisu stari. Nešto drugo je. Hoće da naprave engleske VC-e. To zahteva i dobru higijenu, ali su odmah napravili dževu – eto, ne trebaju im dronovi, imaju još uvek čučavce. Škola ima 12 paralelnih kabina i da bi uradili dve oni su otvorili nastavnički, spustili one kanape za potezanje, svu higijenu napravili, tako da se to privodi polako kraju.Imaću tačne podatke jer se rade i ti podaci za ovaj jedinstveni informacioni sistem jer prvi put možda imate tačno koliko sala ima za fizičko, koliko ima terena. Mi smo popisali sa jedno šest velikih sportskih saveza, ovih dana i sa Atletskim da bi videli u kakvom su stanju. Nekada je bilo, pamte stariji, i zaletišta za skok u dalj u dvorištima i za bacanje kugle i mnogo što šta je bilo. Kuhinja je bilo.Tako bilo.Tako da sada se koriste resursi. Neko je pomenuo ovde – mora da se radi i u toku dok se ne izdizajnira baš kako sve treba. Tako da se koriste postojeći resursi priškolskih ustanova ako škola radi u jednoj smeni samo, a produženo.Znači,

mislim da je ovaj poslednji period od tri godine najintenzivniji kada je u pitanju obnova objekata i gradnja. Kamo sreće da je nekih 30, 40 godina svako radio godišnje po 20 objekata bilo bi kudi kamo bolje.U narednom periodu očekujem i čućete u strategiji potrebno je da se još više uloži, da se u gradovima gde još uvek ima mnogo dece i stanovnika rade i dogradnje, aneksira se određeni prostor da i srednje škole i one osnovne koje su sada sa dosta đaka dovedu u uslove jednosmenskog rada. To može da omogući i kvalitetno vaspitanje i sve druge komponente. Gospodine ministre, u mom izlaganju nije bilo ničeg zluradog. Niti sam ja hteo da nipodaštavam vašu karijeru, niti mislim da ste vi bili PR predsednika Republike, ja nisam bio u prilici, niti je predsednik Republike ovde, kada se raspravlja o zakonima o obrazovanju, a vi ste bili iza njega kada je on o tome govorio. Dakle, iz tog razloga sam ja postavio to pitanje. To je možda bilo malo cinično sa moje strane, ali ja hoću da ukažem na jedan trend koji nema toliko veze sa obrazovanjem, već sa svim u Srbiji.Obećanja se ovde daju tako da treba da ispunjavaju nekoliko uslova. Jedan od njih je da budu veoma, veoma poželjni za uvo slušalaca ili gledala i obično traju dva do tri dana, nekad i sedam dana, ukoliko se neko zakači pa krene rasprava o svemu tome. Kao i kad je bila ta besmislena priča oko toaleta i obilaženja toaleta, kao da je to nadležnost predsednika Republike. Isto tako smo imali slučajeve da gledamo kako će predsednik Republike, tj. premijer, primati građane od 5 ujutru, pa se to desilo samo jednom ili samo dva puta, a trebalo je da bude jednom nedeljno ili jednom mesečno, ili kako već.Hoću kako već.Hoću da vam kažem, kao i u resoru obrazovanja, kao i u bilo kom drugom resoru, ono što u Srbiji ne postoji već godinama jeste predvidljivost. Dakle, odluke se donose od danas do sutra i vrlo često je nekad nešto nemoguće sprovesti šta nekome od najviših pripadnika režima padne na pamet. Tako i ovo.Molim vas, meni je jako krivo ako ste se vi našli uvređeni. Ja sam govorio o onom što je osnovni problem, jedan od problem, jedan od osnovnih problema sigurno u našem obrazovanju i obrazovnom sistemu, a to je to pitanje udžbenika za koje i dalje mislim da je najvažnije. Pored toga što mi sada glumimo nemačke standarde, švajcarske penzije itd, pa smo onda prihvatili to dualno obrazovanje, mi smo onda zaista i realno pomislili da smo mi u stvari Švajcarska i da možemo tako nešto da sprovedemo u Srbiji.Dakle, to su neke teme o kojima mislim da treba da se raspravlja. Pravo na repliku, ministar, gospodin Šarčević, a zatim narodni poslanik Vladimir Orlić. **Mladen Šarčević** Samo da se razumemo, nisam ni jednog sekunda pomislio da imamo lošu komunikaciju, te nisam ni tako odgovarao. Više sam hteo da pojasnim.Drugo, mene to i nervira što jednog dana ne kažemo sebi - pa, možemo mi da budemo ko Švajcarska ili neka uspešna zemlja. Oni su to sebi rekli pre 250 godina i kad se prvi put tako nešto želi da uradi, treba da se bude uporan i dosledan. To je neka valjda naša, srpska osobina, da smo talentovani da krenemo, a možda znamo i da stanemo pre roka.Znači, ja zaista radim ovo punog srca i želje i vidim, prvi put, posle mnogo vremena, da se stvari dešavaju unapred.Sećam se kad sam bio mali, imao sam puno rođaka i tada je bilo sirotinjsko vreme, ljudi su pravili kuću tako što se napravi prva ploča, pa se ode iz podstanara da se živi pod prvom pločom, pa se dalje zida sprat, malteriše. Naći ćete po Srbiji mnogo kuća koje nisu izmalterisane.Znači,

nego govorim o tome da kad je država stabilna, stvari idu dobro. Znači, dugo je bilo nestabilno i sad je najzad jedan period stabilnog vremena, kad te stvari mogu da se vide bolje.Ne može da se kritikuje lider države koji je onolike energije, rada, uložio u celu tu priču i ja sam mu strašno zahvalan. Ja sam ovde više puta rekao - svakome ko uradi nešto za dobrobit dece Srbije, skidam kapu i svaka čast. Da li je dovoljno? Pa, verovatno nije još uvek dovoljno. Ali, mislim da ću u narednom periodu, ako budem ministar, naravno, insistirati da što više stvari, novca, opreme i svega dođe deci, jer zaslužuju. Pametni su i vredni su i da vidite kako se raduju kad im stignu i mikroskopi i novi računari i bilo šta. Mislim da to svi treba zajedno da radimo. Hvala. u kontekstu, kako beše - obećanja koja treba da zvuče lepo, a od njih posle ne bude ništa, tako je rečeno ovde. Vidite, ono što je osnovna razlika između Aleksandra Vučića i svih drugih koji bi očajnički voleli da budu Aleksandar Vučić ali neće moći nikada, upravo se ogleda u tome što on pre svega zna šta priča, što on kada kaže da će nešto da bude nekako po pravilu se ispostavi i bude u pravu i što najmanje vodi računa o tome da li je nešto popularno ili za nečije uši lepo, nego vodi računa o tome šta je istina.Da se ponaša drugačije, da se ponaša ovako kako su pokušali da mu imputiraju maločas, pa kad bismo se mi bavili fiskalnom konsolidacijom u ovoj zemlji? Svi znaju koliko je to nepopularna tema. Ali, koliko je bilo samo istine i ozbiljnosti, poštenog odnosa prema budućnosti ove zemlje onda kada je to kao temu, neprijatnu ali neizbežnu, postavio Aleksandar Vučić, i rekao tada, i ništa slagao nije - kad taj posao završimo, biće ovoj zemlji mnogo bolje i imaćemo osnova da nam bude, u svakom smislu, pa i u smislu prosečnih primanja, i plata i penzija, bolje nego u vreme kada te nepopularne mere sprovodimo. I ništa slagao nije. Zbog toga Aleksandar Vučić ima podršku više od polovine ljudi u ovoj zemlji.A ovi koji daju sebi za pravo taj luksuz, zamislite, da njega komentarišu na ovaj način, naopak način, znate šta je sa njima? Svi su ispod cenzusa, počevši od Đilasa, a onda da krenete redom nadalje nećete naći ni među onima koji ovde u ovoj sali govore ljude koji su u stanju da kažu, i da spustimo mi sutra cenzus sa pet na tri posto, osećaće se komforno i smatraće da im je to dostižno. Zato što su dali sebi za pravo da Aleksandra Vučića i na taj način potcenjuju eto gde je on, a gde su oni.I kad vi kažete, gospodine ministre, govorili smo mi ovde, pa jesmo, govorili smo, i koliko je različitih školskih objekata u ovoj zemlji uređeno i koliko smo važne infrastrukture u tom smeru samo uredili, ali ne samo u tom, ali, znate šta? Nije tu problem što neki narodni poslanik ne zna koliko je škola obišao Aleksandar Vučić, problem je tu druge vrste, što je neko narodni poslanik a sam nije dovoljno sednica Narodne skupštine, kako kaže, obišao.

šta sve ne. Obećavali su fabriku čipova, najmoderniju, u koju će se uložiti više od četiri milijarde evra. Obećavali su "Mercedes" srpski. Obećavali su da ni po koju cenu se neće uzimati od penzionera, da će se praviti rezovi na drugim mestima, da će se uštedeti na druge načine, da su penzije stečena prava i da u to ne sme da se dira, a nakon tri meseca

smo sve imali priliku da vidimo. Ja sam rekao neka dva primera koja su meni delovala kao neke dve neozbiljne mere. Ne kažem da su sva obećanja ne ispunjena, ali ima ih zaista mnogo, pogotovo onih najzvučnijih. Ne kažem da ste isti kao što je bila prethodna vlast, ali mnogo preterujete u tome šta mislite o sebi i kakvim se predstavljate, nego kakvi ste zaista u ovih poslednjih osam godina vaše vlasti.

znamo šta se dešava sa pitanjem stranačkog zapošljavanja u Srbiji, o kojoj se stara Aleksandar Vučić i SNS, a ko je uveo mere da se limitira zapošljavanje u javnom sektoru? Da nisu oni pre nas, oni koji su bili šampioni upravo u toj vrsti zapošljavanja? Nešto ne bih rekao.To je uradila država o kojoj se stara Aleksandar Vučić i SNS i sada se neko nađe da kaže – ne, ne, vi višestranački zapošljavate time što ste te mehanizme ukinuli.Ajde da se svako sam sa sobom prvo dogovori, ako smanjujete broj zaposlenih u javnom sektoru, a gde onda vi to stranački masovno zapošljavate ili šta radite? Pa upravo se protiv toga borite. protiv toga borite. Dakle, da neko hoće stranački da zapošljava, pa što bi sam sebi ruke vezivao time što limitira tu vrstu resursa. Ne valja tu logika, ali nije to ni prvo, ni poslednje mesto.Šta ćemo sa investicijama, kažu? Pa, ništa, samo toliko što danas u tim milijardama, evra ili dolara, kako ko voli, Srbija tih investicija ima više nego svi ostali u regionu zajedno. Koliko smo puta to pričali, ali treba biti u ovoj sali da se to čuje? Treba biti prisutan da se to čuje, na to sam ja ukazivao malopre, pa bi onda moglo i da se zna.Sve da uzmete i saberete, iz regiona koliko god ih ima, na jednu stranu da stavite, a na drugu da stavite Srbiju, Srbija ima više investicija. Jel to nešto ispunjeno ili nije ispunjeno? Jel svake godine u godinu bude sve bolje i bolje. Još jednom, svako sam sebi prst na čelo da stavi, pa da odgovori.Kažu – standard, kažu – plate i penzije. Jel rekao Aleksandar Vučić, a rekao je, jel slagao ništa, a nije slagao biće veće penzije nego pre nego što smo krenuli u mere fiskalne konsolidacije.Pogledajte činjenično stanje, uporedite brojeve, pa ćete da vidite, veće jesu. Hoćete plate da gledamo? Šta je veće, 329

Pa, evo, došlo. Onda neko kaže po pitanju standarda ili plata – mi nešto nismo bili u pravu. Ne, apsolutno smo bili u pravu, ali, znate šta, nije problem kada to nekome želi da prizna, problem je kada hoće da se podsmehne dobrim rezultatima. A, dobri su i nema potrebe da se potceni i onaj koji ima nešto veću penziju, ni onaj ko ima lepo veću platu i zbog toga što ih ima danas i što će imati još veće sutra.Nije dobro da se potceni ni onaj ko ima posao, nekada ga nije imao, pa je morao da se snalazi. I, gde to piše, to je najmanje važno, ali kada neko kaže – piše u SNS informatoru, jeste, piše. Između ostalog, u toj publikaciji ima mnogo dobrih, lepih, na činjenicama zasnovanih stvari, pa piše i sve ovo. Ali, nije važno da li ćete ih pročitati tamo, ili ćete ih čuti u sali, ili ćete ih čuti kada o dobrim stvarima za ovu zemlju govori lično Aleksandar Vučić. Samo čujte ili pročitajte, generalno, SNS informator ili bilo koji drugi izvor, čitanje ne boli. Zahvaljujem.Sada određujem redovnu pauzu u trajanju od jednog sata.Sa radom nastavljamo u 15 sati i pet